Þá hafa borist bréf frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 1374, um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda, frá Þórunni Sveinbjarnardóttur, og á þskj. 1386, um söfnun og endurvinnslu veiðarfæra, frá Andrési Inga Jónssyni.

Ungt fólk og aðrir fyrstu kaupendur sjá sér ekki fært að kaupa fasteign á algerlega frosnum markaði. Þessi þróun hefur verið að raungerast síðustu 12 mánuði og mun að óbreyttu halda áfram. Við sjáum þá keðjuverkun sem frostið veldur. Nú berast okkur fréttir af því að keðjan sé rofin og fáum takist að kaupa eða selja eignir í núverandi ástandi. Almennt gerir fólk tilboð í fasteign með fyrirvara um sölu en það sem hefur færst í aukana er að veita þurfi lengri frest, með fyrirvara, eða hætta þurfi við viðskipti sökum þess að í núverandi ástandi er eftirspurnin lítil sem engin. Við sjáum það að einstaklingum sem eru að stækka við sig og ætla að selja sína fyrstu eign reynist það oft ómögulegt þar sem kaupendahópur fyrstu eigna er horfinn af markaðnum.

Það eru ekki einungis fyrstu kaupendur sem bíta í það súra, heldur á það við um alla sem vilja kaupa eða selja í núverandi árferði. Nauðsynlegt er að nýta þau verkfæri sem við hér á Alþingi höfum og ég hef oft nefnt, t.d. að rýmka reglur og kröfur um veitingu hlutdeildarlána, breyta reglum um veðsetningu lána til fyrstu kaupenda og ráðast í framkvæmdir til að auka framboð á hagkvæmu húsnæði sem hentar fyrstu kaupendum, í góðu samstarfi við verkalýðshreyfinguna

Herra forseti. Það var árið 2019 sem þáverandi seðlabankastjóri, Már Guðmundsson, skrifaði þjóðaröryggisráði bréf um að fyrirkomulag greiðslumiðlunar hér á landi gæti ógnað þjóðaröryggi. Hæstv. forsætisráðherra upplýsti í nóvember í fyrra í umræðum um skýrslu þjóðaröryggisráðs að ráðið hefði fengið Seðlabankann þrisvar sinnum á fund sinn til að ræða stöðu innlendrar greiðslumiðlunar.

Þann 28. september í fyrra áréttaði fjármálastöðugleikanefnd í yfirlýsingu sinni mikilvægi þess að auka öryggi í innlendri greiðslumiðlun til að tryggja rekstrarsamfellu, m.a. með vísan til vaxandi netógnar. Á kynningarfundi fjármálastöðugleikanefndar 15. mars sl. sagði Gunnar Jakobsson, staðgengill formanns nefndarinnar, að niðurstaða yrði að fást í málinu á næstu vikum eða óska ella eftir lagasetningu um málið. Herra forseti. Íslenskir neytendur eru ekki bara að greiða til íslenskra banka heldur borga þeir einnig til Visa og Mastercard í útlöndum. Hagnaður bankanna af þessu fyrirkomulagi hleypur á milljörðum og við borgum og getum ekki annað. En eftir hverju höfum við verið að bíða allan þennan tíma? Höfum við verið að bíða eftir bönkunum, að þeir geri eitthvað í málunum? Er það ekki stjórnvalda og Seðlabankans að bregðast við? Við þurfum sjálfstæðar og óháðar greiðslulausnir sem eru bæði ódýrar og öruggar.

Forseti. Núna, um ári seinna, eru þau enn með allt niður um sig.

og þá sérstaklega ljósleiðarakerfi til hagsbóta fyrir íbúa Reykjavíkur og nágrannasveitarfélaga sem og fyrirtækja á svæðinu. Þetta hefur skilað sér í háu tæknistigi og hagstæðu verði á fjarskiptaþjónustu.

og annarra meirihlutaflokka í borginni þess efnis að þynna út eignarhluta opinberra aðila með því að fara í hlutafjárútboð þar sem um þriðjungur fyrirtækisins Ljósleiðarans verður seldur einkaaðilum. Er þingmaðurinn sammála fulltrúum Vinstri grænna og Sósíalistaflokksins í meiri hlutanum í borginni sem benda á að rétt sé að líta á rekstur ljósleiðarakerfisins sem mikilvægt samfélagslegt innviðaverkefni á pari við rekstur hitaveitu? Nú varð ýmsum samflokksmönnum hv. þingmanns tíðrætt um það í tengslum við sölu Símans á Mílu til erlendra fjárfesta hvort ríkisvaldið ætlaði ekki að grípa inn í með einhverjum hætti og stöðva söluna. Þar var þó um að ræða viðskipti milli tveggja einkaaðila á innviðum sem þegar var illu heilli búið að einkavæða. Vekur það þingmanninum ekki áhyggjur þegar borgarstjórn Reykjavíkur hyggst með þessum hætti taka risaskref í þá átt að færa mikilvæga samfélagslega innviði úr félagslegri eigu og til einkaaðila? Hefur þingmaðurinn hugsað sér að reyna að koma vitinu fyrir sitt fólk í borginni? Virðulegi forseti. Hv. þingmaður spyr hér um hlutafjáraukningu Ljósleiðarans ehf. Það er auðvitað málefni sem ég á enga aðkomu að sem alþingismaður, en mér er samt ljúft að svara hv. þingmanni og upplýsa að ég tel almennt eftirsóknarvert að grunninnviðir séu í opinberri eigu og get þar af leiðandi aldrei stutt það að Ljósleiðarinn verði seldur úr höndum Orkuveitunnar eða að Orkuveitan missi meirihlutavald yfir fyrirtækinu, enda stendur það ekki til. Ekki hefur orðið neinn umsnúningur þar og ég þarf ekkert að koma vitinu fyrir einn né neinn. Það sem hefur hins vegar gerst er að aðstæður á fjarskiptamarkaði hafa gjörbreyst á mjög skömmum tíma og ljóst að Ljósleiðarinn þarf á auknu fjármagni að halda vegna harðrar samkeppni við Mílu, sem hefur einmitt stóraukið umsvif sín eftir söluna til fransks fyrirtækis sem fór auðvitað fram með blessun ríkisstjórnarinnar eins og hér var vikið að. Þá er farin sú leið að leita til langtímafjárfesta með hlutafjárútboði og þannig er verið að leiða fram markaðsvirði hluta í Ljósleiðaranum. Það þýðir þá að í framhaldinu geta opinberir aðilar, hvort sem það er Orkuveitan eða ríkið, ef t.d. þingmenn Vinstri grænna telja þetta þjóðhagslega mikilvæga starfsemi, stigið inn og komið með meira hlutafé án þess að farið sé á svig við ríkisstyrkjareglur EES-samkomulagsins. Forseti. Ef þingmenn Vinstri grænna telja svona agalegt að einkafjármagn komi nálægt þessari starfsemi þá velti ég fyrir mér hvers vegna það sama gildi ekki um aðra grunninnviði, t.d. samgönguinnviði þar sem ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur einmitt beitt sér mjög fyrir því að einkaaðilar komi inn, annist fjármögnun og taki áhættu af gerð og rekstri samgöngumannvirkja. Ég minni líka á að það eru ekki nema örfáir mánuðir síðan Alþingi setti hér, að frumkvæði ríkisstjórnarinnar, ný heildarlög um fjarskipti og fjarskiptainnviði þar sem virk samkeppni á markaði er rauði þráðurinn.

Herra forseti. Það er stefna íslenskra stjórnvalda að halda norðurslóðum sem lágspennusvæði og vinna gegn hernaðaruppbyggingu á því svæði. Það er eitthvað sem ég held við getum öll verið sammála um að sé gott markmið. En hvað sýna verkin? Það hefur aldrei verið meiri fjárfesting í innviðum fyrir hernað hér á landi en á undanförnum árum. Það hefur aldrei verið meiri viðvera herliðs en akkúrat síðustu árin í háa herrans tíð. Síðustu þrjú ár hefur viðveran nærri tvöfaldast, farið úr 150 hermönnum að meðaltali á hverjum degi árið 2020 upp í 270 á dag á síðasta ári. Í svari utanríkisráðherra kemur fram að íslensk stjórnvöld hafi fullt forræði á því hvaða liðsafli er á Keflavíkurvelli. Þetta er ákvörðun stjórnvalda. Hér er kafbátaeftirlit árið um kring. Eðli vallarins er að breytast með því að í ágúst 2019 og í september 2021 voru B-2 sprengjuflugvélar sendar í æfingaleiðangur til Keflavíkur. Svar utanríkisráðherra við því hverju það sætti var að vera vélanna gerði flugher Bandaríkjanna kleift að sýna fram á getu sína til að gera sprengjuflugvélar út frá ólíkum tímabundnum staðsetningum í Evrópu. Það er verið að sýna máttinn. Það er verið að færa hann út og inn á norðurslóðir. Í mars á þessu ári bættist síðan í hópinn svokölluð dómsdagsvél, flugvélin sem er stjórnstöð fyrir kjarnavopnabúr Bandaríkjanna ef allar landstöðvar brenna í stríðseldi. Og nú er svo komið að það er búið að gera samkomulag á milli íslenskra og bandarískra stjórnvalda um að kafbátar Bandaríkjahers geti lagt

auka hervæðingu á norðurslóðum. (Forseti hringir.) Ég velti því fyrir mér, forseti, hvort ekki sé kominn tími til að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur gangist við því að hún er ekki að vinna gegn hervæðingu heldur beinlínis með henni á norðurslóðum.

Virðulegi forseti. Mig langar að ræða hérna undir störfum þingsins neytendavernd. Bandaríska neytendastofnunin hefur nú lagt fram svokallað „smelltu til að segja upp“-ákvæði sem krefst þess að seljendum sé gert það jafn auðvelt að koma upplýsingum til leiðar til neytenda og neytendum að neyta þjónustu eða skrá sig úr henni. Hver hefur ekki lent í vandræðum við að segja upp þjónustu eða jafnvel skráð sig í þjónustu fyrir mistök sem erfitt er að segja upp? Ýmis dæmi eru til þar sem seljendur þjónustu hanna og markaðssetja oft ókeypis prufuáskriftir og endurteknar áskriftir en þær reynast svo stundum erfiðar þegar kemur að upplýsingagjöf til þeirra sem lenda í því að skrá sig óviljandi. Í einhverjum tilvikum gefa seljendur takmarkaðar upplýsingar um aukagjöld og því miður fær fólk stundum reikninga eða rukkanir á greiðslukort sín sem neytendur hafa ekki samþykkt eða kannast illa við. Seljendur gera það oft verulega torvelt eða jafnvel ómögulegt að hætta við kaup á þjónustu, sér í lagi á internetinu. Rannsóknir vestan hafs hafa leitt í ljós að vinnubrögð sem þessi hafa skaðað neytendur í áratugi. Þar í landi hefur fólk verið fast í endurteknum greiðslum fyrir hluti sem það vildi aldrei eða vildi ekki halda áfram að fá og lög og reglur hafa náð illa utan um. Ég hef sent Neytendastofu fyrirspurn um það hvernig núverandi lög og reglur hér á landi ná utan um vandamálið en mig grunar að okkur skorti úrræði. Það þarf ekkert að velkjast í vafa um mikilvægi þess að banna rangfærslur, að gefa fólki mikilvægar upplýsingar á skýran hátt, ganga úr skugga um að fólk viti hvað það er að samþykkja og leyfa fólki að hætta við á einfaldan og auðveldan hátt.

Virðulegur forseti. Við áttum hér gott samtal í gær við hæstv. viðskipta- og menningarmálaráðherra og margir af þeim þingmönnum sem upp komu ræddu um stöðu fjölmiðla. Mig langar að halda örlítið áfram með þá umræðu. Í fjármálaáætlun og í kaflanum um fjölmiðla er ljóst að við ætlum að auka töluvert útgjöld til málefnasviðsins fjölmiðla, fara úr rúmum 6 milljörðum upp í rúma 8 milljarða.

Ég ætla ekki að segja að við eigum að leggja niður RÚV en það hlýtur að vera umhugsunarvert þegar við horfum á stöðu fjölmiðla á Íslandi að það sé einn miðill sem taki allt þetta fjármagn til sín frá ríkinu auk þess að vera á auglýsingamarkaði og taka þar um 2,5 milljarða á ári. Við höfum heyrt lýsingar frá þeim sem reka einkarekna fjölmiðla á því hversu agressífir sölumenn RÚV eru og hversu ágjarnir þeir eru í að ná í þær takmörkuðu auglýsingatekjur sem undir eru. Þess fyrir utan þá sjáum við líka fréttir af annars konar ríkisstuðningi, eins og við veitum í gegnum Kvikmyndasjóð, þar eru verkefni sem RÚV stýrir eða er í samstarfi um búin að taka til sín alla úthlutunina, 200 milljónir núna síðast. Þetta hlýtur að vera umhugsunarefni fyrir okkur sem hér stöndum og ekki síst ef við horfum svo á umsagnir sem hafa verið að berast okkur í allsherjar- og menntamálanefnd frá þeim sem eru þó að skapa

allnöturlegri mynd en við fáum yfirleitt að heyra. Þar kemur skýrt fram að það er alvarleg húsnæðiskreppa á Íslandi og kjör leigjenda eru hrikaleg, sem bitnar skelfilega á veikum hópum, þeim sem eru á lægstu laununum; fjölskyldufólki, örorkulífeyristökum og ellilífeyristökum. Ástandið fer hríðversnandi því þessir hópar eru í raun fastir í óðaverðbólgu sem hækkar leigu á íbúðarhúsnæði í hverjum einasta mánuði. Fimmta hvert barn í leiguhúsnæði býr við sárafátækt. Það er nánast ómögulegt að fólk komist af leigumarkaði eftir því sem það verður eldra. Því fer þeim sífjölgandi sem eru í þeirri stöðu en einungis innan við einn af hverjum tíu leigjendum vill vera á leigumarkaði, skiljanlega. Æ meiri skortur á leiguhúsnæði neyðir fólk til að taka sér bólfestu í óleyfilegu húsnæði og skorturinn skrúfar upp leiguverðið í hverjum einasta mánuði því leigjendum gefst ekki annað en að beygja sig undir óásættanlega samninga sem eru í raun einhliða ákvörðun leigusalans, því lög um vísitölutengingu á húsaleigu voru afnumin árið 1999, því það eru fyrirtæki sem gera út á húsnæðismarkaðinn og hafa bara rakað að sér æ stærri hluta hans og bjóða leigjendum afarkosti á að eiga sér heimili; grunnþörf hvers manns. Tveir þriðju allra íbúða frá árinu 2005 hafa verið keyptir af fjárfestum í þeim eina tilgangi að hagnast á þeim. Það er full ástæða til að Alþingi taki fyrir mál leigjenda á Íslandi af fullri alvöru og þunga.

Ég ætla mér ekki hér í dag að gera lítið úr þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir í húsnæðismálum en það er langt því frá að ekkert hafi verið gert í tíð núverandi ríkisstjórnar. Við Íslendingar berum okkur jafnan saman við Evrópu en íbúaþróun á Íslandi er í engu samhengi við Evrópu og því er erfitt að gera raunhæfan samanburð. Íbúum í Evrópu hefur fjölgað um 2,8% frá aldamótum en íbúum á Íslandi hefur fjölgað um nær 40%. Auknum vinsældum og vexti íbúafjölda fylgja vissulega áskoranir og eitt af því er að tryggja nægilegan fjölda íbúða á hverjum tíma. Síðustu ár hefur verið gerð stórsókn í uppbyggingu íbúða en betur má ef duga skal. Aðgerðir síðustu ára hafa fyrst og fremst miðað að því að mæta uppsafnaðri þörf fyrri ára en það er afleiðing af aðgerðaleysi þeirra sem sátu við stjórnvölinn frá 2007–2012 sem segja má að hafi sett met í skorti á íbúðum. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafa miðað að því að fjölga íbúðum, hjálpa fólki að komast í eigið húsnæði og byggja fleiri leiguíbúðir í óhagnaðardrifnu eða samvinnuformi. Í kjölfarið hefur verið ánægjulegt að sjá þá þróun að einkaaðilum á leigumarkaði hefur fækkað mikið og varanlegt húsnæði í eigu hins opinbera og félaga hefur aukist. Það segir okkur að markaðurinn hafi hægt og rólega verið að lagast. En við þurfum að halda áfram því við glímum enn við afleiðingar stöðnunar fyrri ára og í ofanálag erum við að glíma við alþjóðlega verðbólgu sem klárlega mun hafa áhrif á markaðinn. Okkar markmið ætti núna að vera fyrst og fremst að tryggja að við séum ekki að safna í aðra snjóhengju og halda áfram að byggja nægilega mikið af húsnæði og fjölga íbúðum í óhagnaðardrifnu leigukerfi á sem flestum stöðum hringinn í kringum landið.

Forseti. Með leyfi forseta: „Það kom mér á óvart í desember þegar Icelandair tilkynnti að flugfélagið ætli að hefja beint áætlunarflug frá Keflavík til Tel Aviv. Það hentar eflaust vel fyrir þá fáu Íslendinga sem búsettir eru í Ísrael og einnig þá sem vilja heimsækja landið. Einnig hentar það ágætlega Íslendingum sem vilja heimsækja Palestínu. En þessu fylgja djúp og alvarleg vandamál sem Icelandair vill ekki ræða.“ Þannig skrifar Yousef Ingi Tamimi á fréttavefnum Heimildinni þann 12. apríl sl. En í frétt á Vísi rétt fyrir jól var vitnað í framkvæmdastjóra leiðakerfis Icelandair, Tómas Ingason, sem virtist spenntur fyrir Tel Aviv sem nýjum áfangastað og taldi þar upp hluti sem áfangastaðurinn hefur upp á að bjóða; strendur og annað næs. Með leyfi forseta: „Tómas minnist á að stutt sé til Jórdaníu en passar sig sérstaklega að minnast hvergi á Palestínu — en eins og flestum er kunnugt þá er stór hluti Dauðahafsins (ólöglega hernumið) í Palestínu, Betlehem er palestínsk borg og svo er Austur-Jerúsalem, sem hefur verið ólöglega innlimuð inn í Ísrael, palestínsk.“ — Allt eru þetta staðir sem nefndir eru sem frábærir áfangastaðir í Tel Aviv. „Icelandair auglýsti svo á heimasíðu sinni Jaffa sem elsta hluta Tel Aviv, en þar kemur hvorki fram að borgin sé palestínsk né er minnst á þær hörmungar sem áttu þar stað árið 1948 þegar Palestínufólkið var annaðhvort myrt eða hrakið á flótta í þjóðernishreinsunum sem enn eiga sér stað í dag. Tómas Ingason, Bogi Nils Bogason og fleiri stjórnendur Icelandair eru fullkomlega meðvituð um þau mannréttindabrot, hernám og þjóðernishreinsanir sem stundaðar eru í Ísrael en kjósa viljandi að hunsa þau. Þau kjósa að taka ekki afstöðu gegn ólöglegu hernámi Ísraels í Jerúsalem og Palestínu og með því samþykkja þau að aðgerðir Ísraela séu réttlætanlegar.“ Eða eins og Desmond Tutu sagði: Ef þú ert hlutlaus gagnvart óréttlæti hefurðu kosið að standa með kúgaranum. Forseti. Ég hvet öll til að lesa tilvitnaða grein í Heimildinni frá 12. apríl sl. og taka afstöðu í þessu máli.

Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála um stjórnsýsluúttektir Ríkisendurskoðunar, mjög áhugaverður fundur þar sem sviðsstjóri stjórnsýslu- og lögfræðisviðs Ríkisendurskoðunar kynnti

ábendingar sem fram komu í stjórnsýsluúttektum Ríkisendurskoðunar voru þær að verkefni þessara aðila væru vanfjármögnuð. Þrátt fyrir önnur verkefni þessara aðila þá væru, samkvæmt niðurstöðum Ríkisendurskoðunar,

ítrekuðu bæði hvað þeim fyndist halla á sig í rauninni, að ráðuneytin væru ekki að bregðast við þessum ábendingum á neinn hátt.

Virðulegi forseti. Þessa vikuna ræðum við þingmenn fjármálaáætlun hér á þinginu. Ég átti í orðaskiptum við hæstv. innviðaráðherra í gær um þá alvarlegu fjárhagsstöðu sem enn er komin upp hjá Reykjavíkurborg, langstærsta sveitarfélagi landsins. Ég hef skiljanlega áhyggjur af því að staðan þar og slæmar horfur hafi neikvæð áhrif á ríkisfjármálin. Glöggir hafa tekið eftir því að þetta er ekki í fyrsta sinn sem ég tek upp málefni Reykjavíkurborgar hér á þinginu. Ég er auðvitað íbúi í Reykjavík og þingmaður Reykvíkinga, en ég er líka fyrrum varaborgarfulltrúi. Mér hefur þótt full ástæða til þess að stíga inn í þau mál sem okkur varða, þar sem borgaryfirvöld virðast ekki sinna hlutverki sínu.

Það ætti að vera mikið áhyggjumál fyrir stjórnvöld og okkur hér sem sinnum eftirliti, hvernig fjármálum er stýrt í Reykjavík. Það er risamál hvernig hallarekstur fer hratt vaxandi og að hallinn sé margfaldur á við það sem hefur verið Skuldasöfnun borgaryfirvalda er ógnvænleg og vítahringur hallareksturs og skuldasöfnunar virðist ekki verða rofinn í bráð. Meiri hlutinn í Reykjavík heldur nefnilega áfram að eyða umfram efni og það þrátt fyrir stórauknar tekjur.

En fyrst og fremst verður Reykjavíkurborg auðvitað að stöðva þessa óráðsíu og fara að bera meiri virðingu fyrir fjármunum íbúa sinna og verkefnunum sem borgin á að sinna.

að fyrsta skrefið fyrir ríkisstjórnina til að taka á þessu er að hætta að ýta undir þetta ófremdarástand með því að taka við vandamálum frá borginni, skjalasöfnum eða öðru, eða að ýta undir útgjöldin eins og með fráleitu borgarlínuverkefni.

bara í gær, og greiðir atkvæði um í dag, áform um að reyna að draga úr flugi eins og nokkur kostur er og troða fólki upp í járnbrautarlestar. Þar var nú ekki að heyra margar raddir vara við þessum áformum á svipaðan hátt og íslensk stjórnvöld hafa þó reynt að gera. Nú heyrði ég í hádegisfréttum Ríkisútvarpsins viðtal við hæstv. utanríkisráðherra sem sagði að vinnan væri enn í fullum gangi í sérstakri nefnd sem hefur það hlutverk að leysa úr þessu og hún gengi bara ljómandi vel. En hver er afraksturinn? Það hefur ekkert breyst. Þetta fer að minna á söguna um aðgerðina sem gekk ljómandi vel þó að sjúklingurinn hafi reyndar dáið. Það er það sem ég óttast að gerist með þetta mál, ef við hér á þinginu pössum ekki upp á að þetta komist ekki í gegn, þá verði það kynnt með einhverjum málamyndabreytingum, einhverjum smá tímafresti hugsanlega eða einhverju slíku, en muni engu að síður hafa þær afleiðingar

að viðkomandi verði að borga í leigu meira en útborguð lífeyrislaun hans eru, sem allir heilvita menn vita að gengur ekki upp? Hvaða snillingur fann upp það væri lausn á húsnæðisvanda þeirra verst settu í kerfinu að hækka leigu það mikið að viðkomandi leigjandi eigi ekki möguleika á að borga hana og því verði hann að segja viðkomandi upp leigunni og leigja ríkinu íbúðina? Á uppseldu Íslandi er það orðið lausn að henda einni fjölskyldu á götuna til að bjarga annarri fjölskyldu um húsnæði og það er ríkið sem er sökudólgurinn. Hvað eru margir í okkar ríka samfélagi sem standa frammi fyrir þessu ofbeldi? Hvað hafa margir gripið til þess ráðs að sleppa úr máltíðum vegna sífellt hækkandi húsnæðis- og framfærslukostnaðar og eiga enga möguleika á að innbyrða holla fæðu? Ríkisstjórnin er ekki með nokkra áætlun til stuðnings þeim sem glíma við að reyna að ná endum saman og að tryggja að börn þeirra verði ekki skilin eftir í svelti og sárafátækt. Verðbólgan er í 10% og þeir verst settu í okkar ríka samfélagi ná engan veginn endum saman og verða að leita til hjálparsamtaka til að sjá sér og sínum börnum fyrir matargjöfum til að svelta ekki.

Það er heiður að fá að standa hér og flytja mína fyrstu ræðu í einu glæsilegasta og virðulegasta húsið landsins. Að fá tækifæri til að breyta til hins betra og vera partur af jákvæðri þróun samfélagsins hefur verið ástríða mín lengi. Aðeins 24 ára gömul stóð ég við hlið mannsins míns þar sem við fengum þær skelfilegu fréttir að krabbamein væri ástæðan fyrir verkjum hans og veikindum. Við fengum einnig að heyra að þetta yrði mjög langt og erfitt ferli. Í dag eru tíu ár liðin og ég tíu árum eldri og vitrari en maðurinn minn er ekki lengur með okkur. Hann lést árið 2019 frá kornungri dóttur sinni og stóðu mæðgur eftir í sárum. Á þessum sjö árum sem maðurinn minn, Bjarki, glímdi við þann skæða sjúkdóms sem krabbamein er lærði ég margt. Ég lærði að það er flókið að vita um réttindi sín. Ég lærði að vegurinn í gegnum kerfið er þungbær og ég lærði að það þarf sterkan einstakling á bak við veikan einstakling til að komast í gegnum frumskóg kerfisins og það er ekki sjálfgefið. Ég varð fyrir löngu sannfærð um mikilvægi þess að koma á fót embætti umboðsmanns sjúklinga sem yrði nauðsynlegt afl fyrir sjúklinga til að fá á einum stað upplýsingar um réttindi sín, fræðslu og leiðsögn um kerfið. Umboðsmaður sjúklinga myndi einnig sinna því hlutverki að standa vörð um hagsmuni þessa viðkvæma hóps og gæta að því að sjúklingar fái sem besta heilbrigðisþjónustu hverju sinni. Þetta er ekki bara fallegt fyrirkomulag, þetta er faglegt. Ég fagna því að þingsályktunartillaga hv. þm. Halldóru Mogensen um þetta mál sé komið til umfjöllunar í velferðarnefnd og hvet hv. þingmenn nefndarinnar til að láta það ekki stoppa þetta góða mál þó að það komi frá stjórnarandstöðuþingmanni. Gott er gott, sama hvaðan það kemur. Kerfið var nefnilega flókið og erfitt yfirferðar þegar ég þurfti að eiga við það sjálf og hefur því miður allt of lítið breyst síðan. Þess vegna vil ég eindregið vekja athygli á þessu mikilvæga máli. Ég er sannfærð um að umboðsmaður sjúklinga hefði hjálpað okkur Bjarka heil ósköp.

Í dag halda áfram umræður fagráðherra um málaflokka á þeirra málefnasviði. Eins og áður er um klukkustund áætluð fyrir hvern ráðherra þannig að ráðherrann hefur fimm mínútur í upphafi en síðan tvær mínútur í fyrra sinn og tvær mínútur í seinna sinn.

Þessi fjármálaáætlun ber merki þess að vera lögð fram á tímum þar sem meginmarkmiðið er að slá niður verðbólgu sem hefur það í för með sér að í þessari áætlun má bæði finna kröfur og áætlanir um aukna hagræðingu en einnig áætlanir um aukna tekjuöflun. Aðhaldsstig ríkissjóðs er aukið sem vinnur gegn þenslu sem birtist í því að þegar á þessu ári er gert ráð fyrir að frumjöfnuður ríkissjóðs verði jákvæður sem eru gríðarlega jákvæð tíðindi. Áfram er gert ráð fyrir aðhaldi í ríkisfjármálum, bæði þegar horft er til frumjafnaðar að teknu tilliti til hagsveiflunnar en líka eftirspurnar hins opinbera í formi samneyslu og fjárfestinga. Fjármálaáætlunin gerir ráð fyrir að vöxtur samneyslu verði hægur í sögulegu samhengi. Hún lækki sem hlutfall af landsframleiðslu í átt að langtímameðaltali á áætlunartímabilinu eftir að hafa að sjálfsögðu aukist mikið í heimsfaraldri þegar ríkisfjármálunum var beitt af fullum þunga til að vinna gegn samdrætti og atvinnuleysi. Fjárfesting hins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslu verður í nálægð við langtímameðaltal sitt árið 2023 en lækkar örlítið eftir það gangi spáin eftir.

Afkomubatinn hefur hins vegar á síðustu tveimur árum verið mun hraðari en áætlanir gerðu ráð fyrir og nú er útlit fyrir, eins og ég nefndi hér áðan, að frumjöfnuður ríkissjóðs verði jákvæður í ár í fyrsta sinn frá árinu 2019 og sú niðurstaða tryggir að hægt verður að stöðva hækkun skuldahlutfallsins.

Batnandi frumafkoma dregur úr þenslu og styður við peningastefnuna og áætlað er að undir lok áætlunartímabilsins verði komið jafnvægi í heildarafkomu ríkissjóðs. Þá verði frumjöfnuður orðinn jákvæður um 1,3% af landsframleiðslu, heildarjöfnuður um 0,1% af vergri landsframleiðslu en á árinu 2024 verður fjármagnsjöfnuður áfram neikvæður og því er heildarjöfnuður neikvæður um 0,3% á árinu. Ég tel sýnt, eins og kemur fram í áætluninni, að skuldahlutfallið muni hafa náð hámarki undir lok síðasta árs og muni fara nokkuð lækkandi á tímabili áætlunarinnar. Ég verð því að segja það í þessum inngangsorðum að ég tel að sú umræða sem byggir á þeirri forsendu að hér hafi verið gríðarlegur útgjaldavöxtur — ég tel ekki að hún standist skoðun þegar rýnt er í hlutföllin af landsframleiðslunni og þau skoðuð í sögulegum skilningi. Hins vegar er það alveg rétt að það hefur verið ráðist í

velsæld, þ.e. að halda áfram af fullum krafti og hefja uppbyggingu á nýjum spítala sem nú rýkur upp og við sjáum öll rísa sem hér eigum ferð um höfuðborgarsvæðið sem mun breyta alveg gríðarlega miklu um starfsaðstæður og kjör þeirra sem vinna á þessari mikilvægu heilbrigðisstofnun sem er flaggskip heilbrigðiskerfisins Það er ótrúlega stutt síðan, herra forseti, að við stóðum í þeim sporum að ríflega 49.000 manns voru hér án atvinnu að fullu eða að hluta vegna takmarkana sem þurfti að setja á samfélagið vegna heimsfaraldurs.

en um leið sjáum við að viðspyrnan hefur orðið snörp og við sjáum hraðan bata fram undan í ríkisfjármálum. Þetta finnst mér nú vera mikilvægustu tíðindin í þessari fjármálaáætlun. Við erum auðvitað á sama stað og fjölmörg nágrannaríki okkar, hvort sem er austan hafs eða vestan, þ.e. að glíma við verðbólguna sem fylgdi í kjölfar stríðsátaka í Úkraínu með hækkandi orku- og hrávöruverði og við höfum auðvitað ekki farið varhluta af þeirri alþjóðlegu þróun. En við skulum heldur ekki gera lítið úr því að ýmsir undirliggjandi þættir verðbólgunnar hér kunni að skýrast af öðrum þáttum að hluta til en hjá nágrannaríkjum okkar. Við búum hins vegar við þá góðu stöðu að hér eru umsvifin mikil þannig að verkefnið er algjörlega ljóst. Það þarf að vinna með peningamálastjórninni, það þarf að slá niður verðbólgu

Nú ætla ég að fara yfir það hvað ég tel vera mikilvægustu tíðindin í þessari fjármálaáætlun. Það er hvað er gert strax og hvað er látið bíða. Fjármálaáætlun sýnir nefnilega forgangsröðun ríkisstjórnarinnar og það segir sína sögu hvað ríkisstjórnin gerir strax og hvað er látið bíða. Skoðum aðeins þessa forgangsröðun. Gjaldahækkanir á almenning, þær komu strax. Vaxtahækkanir án mótvægisaðgerða komu strax. Helmingurinn á skattafslætti vegna framkvæmda við íbúðarhúsnæði strax og verðbólgan bítur auðvitað líka strax. Þannig að aðhaldið er strax tekið út af almenningi, venjulegu launafólki. En hvað af boðuðum aðgerðum telur ríkisstjórnin að megi bíða? Í stuttu máli allt sem snýr að eigendum fjármagns og fyrirtækja. Tímabundin 1% hækkun á tekjuskatti fyrirtækja er látin bíða, kemur ekki í kassann fyrr en 2023 og hefur augljóslega engin áhrif til að dempa verðbólgu í dag. Álag á veiðigjöld útgerðanna, nei, það á að bíða til ársins 2028. Margboðuð og margfrestuð hækkun á fiskeldisgjaldi, allt slíkt má líka bíða. En leigubremsa til að verja almenning, það á að bíða og aukin húsnæðisuppbygging á að bíða og bíða — alltaf sama sagan. Það eru stór orð og fögur fyrirheit sem reynist svo enginn fótur fyrir þegar kemur að fjárlögum. Ég vil því spyrja hæstv. forsætisráðherra út í þessa forgangsröðun: Hvers vegna er allt aðhaldið tekið út á almenningi strax en aðhaldið sem tekur til fjármagnseigenda er látið bíða?

því að hv. þingmaður byrjaði á að tala um tekjuöflun, að gert er ráð fyrir því að fiskeldisgjald fari að skila auknum tekjum í ríkissjóð strax frá og með árinu 2024 og það er nú tímabil sem áætlunin nær til þannig að ekki bíður það. Það er gert ráð fyrir hækkun veiðigjalda á áætlunartímabilinu sem kemur þó ekki inn strax á næsta ári, enda stendur yfir umfangsmikil endurskoðun á því kerfi og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að vel takist til í þeirri endurskoðun.

Ég nefni líka aukna gjaldtöku í ferðaþjónustu sem gert er ráð fyrir að skili auknum tekjum strax á árinu 2024. Þar er verið að horfa á m.a. að taka aftur upp gistináttagjald, eins og við munum þá felldum við það niður tímabundið vegna heimsfaraldurs, en líka að horfa sérstaklega á skemmtiferðaskipin sem fjölgar sífellt og horfa til þess að þau greiði í senn einhvers konar blöndu af gistináttagjaldi og umhverfisgjaldi. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því þó að horft sé til þess að tekjuskattur lögaðila, sem hækkar vissulega á árinu 2024 þær tekjur skila sér vissulega á árinu 2025 en það hefur auðvitað strax áhrif á alla áætlanagerð lögaðila. Já, það er rétt að við lækkum endurgreiðsluhlutfallið strax á árinu 2023, sem er eiginlega sértæk aðgerð utan við fjármálaáætlun, og eins gerum við ráð fyrir því að koma til móts við örorkulífeyrisþega með verðbólguvörn á miðju ári 2023 til að verja þennan hóp, sem er vissulega einn af okkar viðkvæmu hópum, fyrir áhrifum verðbólgunnar. Ég gæti svo haldið áfram og með þær framkvæmdir sem haldið er áfram með en nota kannski næsta svar í það.

Hér talaði hæstv. ráðherra áðan um hvernig ríkisstjórnin hefði mildað höggið, eins og hún orðaði það, þegar við fórum í gegnum Covid. Þetta er auðvitað kjarninn í því sem ég er að spyrja um. Hvað hefur virkni strax og hvað er látið bíða? Það er algerlega áberandi og þýðir ekkert að rífast um það hér að þær aðgerðir sem snúa að almenningi, það högg sem almenningur er að verða fyrir til að tempra þensluna, þær taka gildi bara nú og þegar á meðan aðgerðir til að slá á þensluna gagnvart þeim sem virkilega eru aflögufærir, stórútgerðinni t.d., það er eitthvað langt inni í framtíðinni. Þannig að ég spyr bara og endurtek spurninguna og þarf ekki að eyða af þessum tveimur mínútum sem ég hef til umráða. Ég spyr bara: Af hverju er það sem snýr að almenningi látið hafa virkni strax en það sem snýr að þeim sem eru virkilega aflögufærir látið bíða?

sérstaka vörn fyrir tekjulægstu hópa eins og öryrkja. Ég ætla að leyfa mér líka að minna hv. þingmann á, hafi hann mögulega gleymt því, að fyrir áramót voru kynntar töluverðrar aðgerðir til að efla barnabótakerfið og koma betur til móts við barnafólk á Íslandi, fjölga þeim fjölskyldum um 3.000 sem eiga rétt á stuðningi vegna barna sinna. Ég vil líka minna hv. þingmann á að á sama tímapunkti hækkuðum við húsnæðisstuðninginn, bæði fyrir eigendur og leigjendur, til að koma betur til móts við fólk á húsnæðismarkaði sem einmitt er að finna fyrir áhrifum verðbólgunnar.

Eðli máls samkvæmt verðum við að taka upp nýtt gjaldkerfi af umferð og vissulega er það almenningur sem mun að einhverju leyti borga þann brúsa, ásamt auðvitað þeim lögaðilum sem nýta samgöngukerfið, þannig hefur það verið hingað til

Það er mikilvægt fyrir íslenska þjóð að greina ítarlega grunninnviði samfélagsins og þá samfélagslegu innviði sem teljast mikilvægir að teknu tilliti til þjóðaröryggishagsmuna. Þannig má tryggja öryggi þjóðarinnar og jafnframt sameiginlegan skilning á því hvað felst í þjóðaröryggishugtakinu.

færanlegar varaaflsstöðvar, 75% af dreifikerfi Rarik er nú komið í jörð og það er áfram unnið markvisst að því að koma auknum hluta flutningskerfisins í jörð. Það er búið að fjárfesta töluvert í tækjum og búnaði og í raun má segja að tímaáætlunin að tímaáætlunin hafi staðist. Það voru 79 aðgerðir, eins og ég segi, flýtiaðgerðir sem átti að ljúka innan 12 mánaða, 207 langtímaaðgerðir sem átti að ljúka á árinu 2021 og síðan hélt áætlunin áfram alveg til 2030. Í stuttu máli sagt er flest af þessu vel á veg komið. Einhverjar aðgerðir eru í bið vegna lagasetningar. Þannig að ég tel að við höfum brugðist við. Annað mál sem þessu tengist eru ofanflóðavarnir. Núverandi ríkisstjórn ákvað að flýta uppbyggingu varnargarða vegna ofanflóða, sem svo sannarlega skiptir máli. Við erum bara reglulega minnt á þá hættu sem hér stafar af ofanflóðum.

ég held að hafi verið mjög mikilvægt skref. Við lítum á þessa strengi sem mjög mikilvæga innviði, ekki bara vegna þjóðaröryggis heldur líka hreinlega vegna þess að öll atvinnusköpun og verðmætasköpun reiðir sig í æ meira mæli á öflugt fjarskiptasamband við heiminn.

Kannski veltir hinn almenni borgari þessu ekki mikið fyrir sér en þetta er alveg ótrúleg breyting sem ég held að eigi eftir að dæmast góð í ljósi sögunnar. Þetta eru þessir mikilvægu innviðir sem við höfum verið að huga að. Sama má segja um aðra mikilvæga innviði eins og Auðkenni, sem er nú í eigu ríkisins

Varaflugvallagjaldið, ég held að hv. þingmaður viti nú alveg svarið við spurningunni. Við erum bæði áhugafólk um þetta gjald og áhugafólk um uppbyggingu flugvallakerfisins hringinn í kringum landið.

við munum horfa á allt aðra mynd þegar kemur að viðhaldi komandi ára á þessu mikilvæga kerfi.

Ég verð nú að segja að ég tel að þessi fjármálaáætlun feli í sér allnokkur tíðindi hvað það varðar þar sem gert er ráð fyrir nýju og einfaldara greiðslukerfi almannatrygginga á árinu 2025. Von er á frumvarpi með tillögum að endurskoðuðu og breyttu kerfi sem verður gagnsærra, sanngjarnara og einfaldara og gert er ráð fyrir 16,5 milljörðum til viðbótar inn í þetta kerfi vegna þessara kerfisbreytinga. Þannig að ég hefði nú talið að ég og hv. þingmaður gætum sammælst um að þetta væri gríðarlega mikilvægt og ánægjulegt skref því að ég held við séum sammála um að þetta kerfi hefur ekki þjónað tilgangi sínum með fullnægjandi hætti á undanförnum árum.

fyrir áhrifum af verðbólgu þar sem við munum, líkt og í fyrra, hækka örorkulífeyri almannatrygginga um mitt ár til að mæta þessari stöðu sem er uppi og verja kjör öryrkja. Ég vil líka nefna það að þessar breytingar koma ekki eftir skeið þar sem ekkert hefur verið gert. Það hefur einmitt verið dregið markvisst úr skerðingum á undanförnum árum í þessu kerfi, nú síðast bara um áramótin þegar við hækkuðum frítekjumark vegna atvinnutekna örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega.

raunreikningur sem á að segja okkur hversu mikið á að hækka fram í tímann um hver áramót hefur aldrei staðist. Samt kemur það í ljós áramótin á eftir að það hefur ekki staðist

sjálfsögðu er flókið að eiga við það þegar spár standast ekki. Ég minni bara á að í forsendum fjárlaga var gert ráð fyrir 4,9% verðbólgu á árinu 2023. Bætur almannatrygginga voru hækkaðir um 6% um áramót til að mæta þeirri þróun, auk 1,1% viðbótarhækkunar sem ríkisstjórnin ákvað annars vegar til samræmis við almenna kaupmáttaraukningu og hins vegar til að mæta því að verðbólga á árinu 2022 reyndist meiri en forsendur gerðu ráð fyrir. Þannig að auðvitað erum við alltaf að eiga við spár. Það sem ég hef verið að benda á í máli mínu hér er að við höfum brugðist við og við höfum gert það fyrr en lög kveða á um vegna þess að við höfum mjög einbeittan vilja

Herra forseti. Eins og kemur fram í þessari fjármálaáætlun þá fer forsætisráðuneytið með yfirstjórn jafnréttismála í samráði við önnur ráðuneyti um verkefni á sviði jafnréttis og mannréttindamála. Þau lög sem nú falla undir jafnréttismál eru lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, lög um stjórnsýslu jafnréttismála, um jafna meðferð utan vinnumarkaðar, um jafna meðferð á vinnumarkaði.

„Áskoranir á sviði jafnréttismála eru margþættar og tengjast m.a. viðvarandi launamun kvenna og karla, kynskiptum vinnumarkaði, ójafnri valdastöðu kynjanna, kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi og áreitni og réttindum hinsegin fólks.“ Þar með er það upptalið. Lög nr. 85/2018, sem í dag eru lög um jafna meðferð utan vinnumarkaðar, hétu áður, þar til bara fyrir nokkrum mánuðum síðan, lög um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna.

Ég fletti upp orðinu þjóðerni, með því að gera „control find“, í fjármálaáætlun og upp komu tvö tilvik, annað í neðanmálsgrein en hitt í upptalningu á lögunum. Ég ætla að fá að spyrja hæstv. ráðherra. Nú sendi ég fyrirspurn á fyrra þingi um það hversu mörg mál hefðu komið

Hins vegar snúast þau mál ekki bara um stóru rammana í ríkisfjármálum, enda er búið að samþykkja hér mismununarlöggjöf, bæði innan og utan vinnumarkaðar. Jafnréttisstofa hefur farið með eftirlit með þeim lögum og kærunefnd jafnréttismála hefur fengið útvíkkað starfssvið.

sem hefur nú verið töluvert rædd hér í þinginu með ýmsum hætti. Þar munum við fá mjög góða sýn á það hvernig þær aðgerðir sem þar eru lagðar til, sem felast ekki síst í því að byggja á þeirri löggjöf sem við höfum þegar samþykkt hér á Alþingi, hvort sem það er löggjöfin um kynrænt sjálfræði eða mismununarlöggjöf eða hvað annað, hvernig sú löggjöf er að skila sér. Hv. þingmaður nefnir hér að ekki hafi komið mál inn á borð kærunefndar jafnréttismála. Mjög margt í þessum málaflokki bendir til þess að fræðslu og umræðu sé þörf og það er einmitt höfuðáherslan í þingsályktunartillögunni sem liggur hér á borðum þingmanna og ég vona að verði samþykkt því að, eins og ég segi, við erum tilbúin með fjármuni í þá áætlun og hún mun auðvitað líka skila okkur ákveðnum nýjum upplýsingum. Ég vil líka nefna að ég á von á því að koma hér inn með frumvarp um nýja mannréttindastofnun næsta haust og gert er ráð fyrir fjármunum í það verkefni í fjármálaáætluninni, í það svigrúm sem áætlað er forsætisráðuneytinu. Við höfum þegar hafið vinnu við landsáætlun um mannréttindi, hófum hana núna í mars, og við erum að stefna að því að ljúka því verkefni fyrir árslok 2023.

Það er sannarlega ekki þannig að hvert einasta smáatriði í öllum verkefnum stjórnvalda og þings komi fram í fjármálaáætlun, sem sannarlega er rammi utan um það sem gert er. Hins vegar koma hérna fram þau markmið sem stefnt er að með þessari stefnu um úthlutun fjármuna úr ríkissjóði. Það er auðvitað þannig, og við vitum það öll, hæstv. ráðherra veit það jafn vel og ég, að það þarf peninga til að koma hlutum í verk.

í rauninni eingöngu til málamynda þegar ekki er gert ráð fyrir því að fara í virkar aðgerðir til þess t.d., líkt og hæstv. ráðherra nefnir sjálf, að vekja athygli fólks á þessari löggjöf.

sérstaklega á grundvelli einmitt kynþáttar og þjóðernisuppruna, hafi ekki þau tæki sem íslensk stjórnsýsla gerir ráð fyrir að þú hafir til að leita réttar þíns, tala ekki tungumálið, kunna ekki á stjórnsýslukerfi að skandinavískri fyrirmynd, og að það sé beinlínis hindrun. Þetta er eitthvað sem þarf að taka á aktíft, ekki bara með því að setja löggjöf og bæta við mismununarbreytum og krossleggja fingur og vonast til þess að allt gangi vel.

Ég nefndi það einnig sérstaklega áðan að ástæðan fyrir því að ég er að leggja hér fram aðgerðaáætlun um aðgerðir gegn hatursorðræðu m.a. er til að auka fræðslu og meðvitund. Það er auðvitað hlutverk Jafnréttisstofu, sem hefur eftirlit með þessum lögum, að sinna fræðslu og vitundarvakningu um þessa löggjöf.

málaflokkur mannréttinda fór yfir til forsætisráðuneytisins 2021. Mín niðurstaða var að fara ekki strax fram með frumvarp um stofnun þó að það væri yfirlýst í stjórnarsáttmála heldur þyrfti að kortleggja málið áður. Það er það sem við höfum unnið að núna í heilt ár, kortlagningu á stöðu mannréttinda á Íslandi, sem við erum að gera í gegnum grænbók sem hefur verið birt, gríðarlega gott samtal og samráð sem átti sér stað í kringum þá vinnu. Þar voru dregnar fram tvær áherslur sem líklegastar þóttu til að skila mestum ávinningi. Í raun má því segja að það hafi komið viðbótarverðmæti út úr þeirri vinnu, þ.e. niðurstaðan varð að það væri ekki nægjanlegt að setja á laggirnar stofnun, þó að það sé mjög mikilvægt og við fáum frumvarp um það hér til umfjöllunar í haust, heldur þyrftum við líka að fá landsáætlun um mannréttindi sem við höfum ekki haft hingað til. Við getum alltaf sagt: Af hverju er þetta ekki allt tilbúið? Það sem ég get bara einfaldlega sagt er að ég hef unnið að þessum málaflokki síðan hann kom yfir til mín og ég tel að það séu mikil tækifæri til að gera betur. Ég held að þetta muni breyta mjög orðræðu og

því að það eru gríðarleg tækifæri sem felast í því mikla landi sem heyrir þar undir. Kemur fram að stefnt sé að því að nýta þjóðlendur til loftslagsmála, þ.e. að græða þjóðlendurnar upp, hvort sem við gerum það með skógi eða öðrum gróðri,

þarna eigum við gríðarleg tækifæri, þjóðin, í baráttu okkar í loftslagsmálum. Þetta eru mikil víðerni og mikið land og sannarlega mikil auðlind og mikil verðmæti sem þarna felast og verður gaman að fá að heyra hug

á næstu árum verði lokið að úrskurða um þau málefni sem enn standa út af þegar kemur að annars vegar þjóðlendum og hins vegar landi í séreignarhaldi. Ég er algerlega sammála hv. þingmanni að það eru tækifæri í þjóðlendunum til að auka kolefnisbindingu og við höfum verið að undirbúa slíkt verkefni í forsætisráðuneytinu sem snýst um endurheimt vistkerfa. Ástæða þess að við viljum tala um endurheimt vistkerfa en ekki bara kolefnisbindingu að aðgerðir til að draga úr losun eða binda kolefni eru svo nátengdar líffræðilegum fjölbreytileika og okkur finnst mikilvægt að þegar við horfum á þetta land, sem er í eigu þjóðarinnar, séum við að horfa til þess að reyna að endurheimta vistkerfi og þar með líffræðilegan fjölbreytileika á svæðunum og ekki bara binda kolefni, þó að það sé mjög mikilvægur hluti af verkefninu. Það sem er líka hluti af þessu er að þetta er einmitt ekki mitt land, þetta er ekki land neins eins heldur land okkar allra og því viljum við nýta aðferðir almenningssamráðs til að taka ákvarðanir. Það sem við erum búin að gera nú þegar með sérfræðingum á þessu sviði sem

Það er búið að horfa á hvaða svæði koma til greina til að ráðast í þetta og áætlunin er að eiga svo samtal við heimamenn, sem auðvitað hafa nýtt þessi svæði sem afrétti þannig að þessi svæði hafa mörg hver verið í margháttaðri nýtingu, um það hvernig við sjáum fyrir okkur að við getum byggt upp þessa endurheimt.

sums staðar getur það verið þannig að sumt af þessu landi sé virkilega heppilegt til skógræktar t.d. Þar þurfum við að horfa til þess að við séum þá að nýta landið á þann hátt að planta í þetta plöntum sem ekki endilega eru íslenskar

við vitum alveg að það eru sum svæði betur fólgin til að rækta skóg á og víða er það orðið þannig hér á landi að við erum að horfa til þess að geta farið að nýta

Einmitt þess vegna er ekki kveðið á um það í fjármálaáætluninni hvers lenskar umræddar plöntur verða en vissulega kveðið á um það að við séum að horfa á endurheimt vistkerfa á illa förnu landi í þjóðlendum.

eru mikil tækifæri í kolefnisbindingu og hreinlega að sýna þessum verðmætum sem okkur hafa verið falin þann sóma sem þau eiga skilið. Það er vissulega þannig að margt af þessu landi er illa farið

Forseti. Samhengið á milli þess að fjármálaráðherra dragi núna úr hallarekstri og að verðbólga og vextir lækki er augljóst og um þetta virðast nánast allir sammála, allir sem málið hafa skoðað. Verðbólgan er í dag stærsta einstaka málið fyrir venjulegt fólk í landinu, stærsti óvinurinn, en fjármálaáætlunin er því miður ekki sannfærandi um aðgerðir gegn þessum óvini. Umsögn fjármálaráðs er skýr um þetta, Katrín Ólafsdóttir hagfræðingur segir að það sé einfaldlega ekki verið að bregðast við stöðunni í dag heldur talað um einhverjar mögulegar breytingar í framtíðinni, ASÍ hefur talað um að of lítið sé gert til að verja heimilin, Félag atvinnurekenda talar um að aðhaldið sé of lítið sem og Samtök atvinnulífsins. Allir eru að tala um að það sé of lítið gert og of seint, allir. Það er hætta á því að þetta aðgerðaleysi muni kosta heimili landsins í formi áframhaldandi verðbólgu. Það mun þá kosta ungt fólk á húsnæðismarkaði, millistéttina, barnafjölskyldur og síðast en ekki síst leigjendur. Þessa stóru mynd ríkisfjármálanna og aðgerðir ríkisins þarf að setja í samhengi við daglegt líf fólks. Aldrei hafa fleiri keypt sér sína fyrstu íbúð en á árinu 2020 og 2021 þegar aðstæður voru góðar og vextir lágir. Tveimur árum seinna þekkjum við stöðuna, verðbólgan tæp 10%, stýrivextir 7,5. Það er ekki búist við því að markmið Seðlabankans um 2,5% verðbólgu náist fyrr en Það er erfiðara en áður fyrir ungt fólk í dag að eignast sína fyrstu íbúð, húsnæðislánin miklu dýrari, greiðslumat þyngra. Verðbólgan bítur alltaf þá fastast sem veikast stóðu fyrir sem og yngra fólkið. Það er talað um það núna að verja þá sem veikast standa en eftir stendur þá að það verður millistéttin sem tekur á sig verðbólguna og vaxtahækkanir af fullum þunga. Ég spyr hæstv. forsætisráðherra: Sér hún fyrir sér einhverjar frekari aðgerðir til að vinna gegn verðbólgu? Er öll þessi gagnrýni allra þessara aðila á misskilningi byggð?

það sé alveg rétt. En vissulega er gagnrýni í umsögn fjármálaráðs. Vissulega birtist sú sýn þar að hraðar hefði átt að draga úr halla ríkissjóðs eftir faraldurinn. Ég ætla bara að segja það hér að ég tel þá leið sem við höfum valið vera skynsamlega leið. Ég tel að hún tryggi nauðsynlegt jafnvægi milli aðhalds og aðgerða til að hemja þenslu í núverandi aðstæðum og hins félagslega stöðugleika sem er svo brýnt að tryggja, því við getum ekki horft á fjármálaáætlun stjórnvalda eingöngu út frá sjónarmiði um efnahagslegan stöðugleika. Við þurfum að horfa á heilbrigðiskerfið, sem er búið að vera að ganga í gegnum gríðarlegt álagspróf, við þurfum að horfa á menntakerfið og velferðarkerfið. Við skulum ekki gleyma því að vissulega tók ríkissjóður á sig miklar byrðar í heimsfaraldri og vissulega erum við í halla, eins og ég fór svo sem yfir í inngangsorðum mínum, en það breytir því ekki að viðspyrnan hefur verið hraðari en spáð hefur verið. Við stefnum í rétta átt en ég held líka að það sé mikilvægt að við förum varlega, ekki síst þegar kemur að þessum grunnkerfum. Mér finnst að við þurfum að skoða þær ábendingar sem fjármálaráð kemur með varðandi hlutverk sveitarfélaga í opinberum fjármálum og ég tel fulla ástæðu til að fjárlaganefnd og Alþingi taki þær til frekari umræðu og skoðunar. Auðvitað er mikilvægt síðan að meta lögin heildstætt á einhverjum tímapunkti og hvernig þau hafa þjónað tilgangi sínum. Hv. þingmaður nefnir sérstaklega húsnæðismálin og ég skil vel þau sjónarmið sem hún fer yfir í sínu máli. Það breytir því ekki að ríkið hefur ekki í mörg ár beitt sér jafn mikið á húsnæðismarkaði og á undanförnum árum þar sem við höfum verið að setja fram stofnframlögin þannig að

þið innviði? Auðvelda leiðin hjá stjórnvöldum í verðbólguástandi eins og þessu er að kippa út einstaka fjárfestingu, eins og núna er verið að gera. Það sem er pólitískt erfitt er að fara í hagræðingu í rekstrinum sjálfum. Það fer að bíta ráðherrana sjálfa, að skoða hvað þau geta sjálf gert. Þannig að ég hafna því og tek ekki þátt í samtali um það að við sem erum að biðja um að almenningur í landinu verði varinn fyrir verðbólgu eigum að sitja undir því að við viljum ekki heilbrigðisþjónustu fyrir fólkið í landinu. Það er ekki undir í þessum sal, að ætla að standa með heilbrigðisþjónustunni. Ég bara leyfi mér að fullyrða að þingið standi allt sameinað um það. Það breytir ekki því að þessi ríkisstjórn rak ríkissjóð með halla fyrir heimsfaraldur, á meðan heimsfaraldri stóð, eftir heimsfaraldur og í mörg mörg ár til viðbótar. Það er nú öll ráðdeildin. Einhver einföld mynd um það að við sem erum að benda á það — og við erum ekki ein um það, fjármálaráð, lærðir hagfræðingar, Samtök atvinnurekenda, verkalýðsfélögin, sirkabát allir nema forsætisráðherra og fjármálaráðherra getað séð að hér er ekki nóg að gert. Millistéttin mun taka reikninginn fyrir það.

Þegar við horfum til þess hvernig þessi fjármálaáætlun birtir t.d. vöxt samneyslunnar þá er gert ráð fyrir að hann verði tiltölulega hægur í sögulegu samhengi,

aðgerðum. Ég hafna því að hér hafi útgjöld aukist um of og leyfi mér að benda á, þó að hv. þingmenn telji að það sé rangt að gera það, að meginútgjaldavöxturinn hefur runnið í þessa mikilvægu málaflokka. Sú forgangsröðun birtist auðvitað í þessari fjármálaáætlun þar sem fyrst og fremst er gert ráð fyrir hagræðingu í stjórnkerfinu, hjá ráðuneytunum sérstaklega þar sem er gerð viðbótarhagræðingarkrafa og horft til þess hvernig við getum nýtt ákveðna þætti, vissulega umdeildir eins og verkefnamiðað vinnurými, aukin stafvæðing o.fl., til að draga úr kostnaði við rekstur ríkissjóðs. Ég held að það sé mjög jákvætt. Og af því að hv. þingmaður nefndi að hér væru öll sammála um aukin útgjöld til heilbrigðismála þá vona ég líka að við séum öll sammála um að það er eðlilegt og jákvætt að horfa til hagræðingar út frá þessum þáttum, hvernig við getum gert þjónustu ríkisins í raun og veru betri á sama tíma og við drögum úr ýmsum kostnaði í tengslum við þá þjónustu.

Frú forseti. Hæstv. forsætisráðherra hafnar því að ríkisútgjöld hafi aukist um of þegar ríkisstjórnin er búin að slá öll met í útgjaldaaukningu ríkisins og heildarútgjöldum. Þetta skýrir ýmislegt, frú forseti. Það skýrir m.a. það að þessi fjármálaáætlun sýnir engin merki um að ríkisstjórnin geri sér nokkra grein fyrir umfangi og eðli vandans. Ráðist er í skattahækkanir fremur en sparnað. Svartsýni þessarar ríkisstjórnar á eigin getu eykst jafnt og þétt, til að mynda ef við lítum til ársins 2025 og fjármálaáætlunar þessarar ríkisstjórnar um útgjöld á því ári. Í fjármálaáætlun 2022–2026 áttu þau að verða 1.166 milljarðar, í næstu fjármálaáætlun 1.281 milljarður og í þessari fjármálaáætlun 1.446 milljarðar. Þetta er sama árið

Því meira sem raunveruleikinn nálgast, þeim mun betur kemur í ljós hversu illa ígrundaðar áætlanir þessarar ríkisstjórnar eru. Og eftir höfðinu dansa limirnir því að forsætisráðuneytið hefur aukið útgjöld sín alveg stórkostlega

Fólki sem er í þjónustu við þessa ríkisstjórn fjölgar auðvitað gríðarlega, ríkisstjórn sem í einhvers konar kaldhæðnislegu gríni kynnti sig fyrst sem ríkisstjórn um eflingu Alþingis en var síðan bara ríkisstjórn um eflingu útgjalda og fjölgunar starfsfólks til að fylgja eftir sinni pólitík.

að á sama tíma og kvartað er yfir útgjaldavexti eru um leið uppi mjög skýrar kröfur, þvert á flokka eins og kom fram í fyrirspurn hjá síðasta hv. þingmanni, um að auka útgjöld til þeirra málaflokka sem ríkisstjórnin hefur einmitt gert; heilbrigðismála, velferðarmála, rannsókna og nýsköpunar. Í þetta höfum við verið að auka útgjöldin með mjög góðum árangri. Það er ekki hægt að tala um útgjaldaaukningu án þess í fyrsta lagi að horfa á þessa stóru mynd þar sem hefur verið um að ræða um að ræða hægfara raunvöxt og hins vegar forgangsröðun sem fyrst og fremst hefur snúist um þessa mikilvægu grunnþjónustu. Ég stend bara stolt með því, alveg eins og komið hefur á daginn, að þær aðgerðir sem þessi ríkisstjórn réðst í til að takast á við heimsfaraldur skiluðu góðum árangri

Við vorum fremur gagnrýnd fyrir að gera of lítið en of mikið. En það er hins vegar sá halli sem við er að eiga í dag. Hann sprettur augljóslega af þessum aðgerðum. Hvað varðar útgjaldaaukningu forsætisráðuneytisins, og þetta er kannski ekki í fyrsta sinn sem við hv. þingmaður ræðum þetta

fleiri störf, fleiri stöðugildi sem fóru á móti úr annars vegar félagsmálaráðuneyti til að byrja með og síðar úr dómsmálaráðuneyti. Aukningin sem hv. þingmaður nefnir hér snýst því ekki um gríðarlega aukningu, þótt vissulega hafi þessir málaflokkar eitthvað verið styrktir,

Þessi ríkisstjórn, ein ríkisstjórn, er búin að auka útgjöld ríkisins í krónum talið um hátt í 70% og verðleiðrétt um þriðjung, 33%. Engri annarri ríkisstjórn, eftir því sem ég kemst næst, hefur tekist að auka útgjöld svona mikið. Og hvað fá landsmenn fyrir? Er heilbrigðisþjónustan betri? Hafa biðlistarnir styst?

fjölgað mjög fólki í kringum sig til að vinna að pólitískum hugðarefnum sínum. En er von á einhvers konar sparnaðaraðgerðum, til að mynda varðandi áform um að byggja nýtt Stjórnarráðshús fyrir aftan hið sögufræga gamla hús? Gæti verið ráð að staldra nú við og nota tækifærið til að hanna hús sem fellur betur að þessum sögulega reit? Það nefnilega skiptir máli í hvað peningarnir fara. Hæstv. ráðherra nefndi hér í inngangserindi sínu áform um

Við getum byrjað á að ræða bara framlög til rannsókna og nýsköpunar. Hverju hafa þau skilað? Jú, þau hafa skilað svo miklu sterkari þekkingargeira í íslensku samfélagi, þekkingargeira sem er að skila okkur margföldum verðmætum, útflutningstekjum. Við getum hreinlega litið á þessi framlög sem fjárfestingu, fjárfestingu í fjölbreyttara atvinnulífi sem byggir á aukinni þekkingu. Hverju eru aukin útgjöld til heilbrigðismála að skila? Ég held að þau séu að sýna okkur hversu mikilvægt það var að fara í ákveðinn viðsnúning þegar kom að heilbrigðismálunum, t.d. bara með því að draga úr greiðsluþátttöku fólks, sem við höfum verið að draga úr jafnt og þétt á hverju ári til að draga úr kostnaði fólks við að sækja sér nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Við höfum verið að auka framlög til geðheilbrigðismála.

viðbyggingu við Stjórnarráðið og hann hefur tekið eftir því væntanlega að fjárframlögum til hennar er frestað, raunar ekki í fyrsta sinn. Ég mun nýta það tækifæri til að fara yfir þessi áform um viðbygginguna, kannski ekki síst vegna þess að hér inni er líka tillaga um Stjórnarráðsreitinn. Allmargir þingmenn úr allmörgum flokkum eru á þeirri tillögu þar sem rætt er um mikilvægi þess að horfa á Stjórnarráðsreitinn sem eina heild. Ég held að það sé mikilvægt að við skoðum þessi áform, hvort um er að ræða of umfangsmikla byggingu. Síðan vil ég líka nefna það

Nokkuð góð sátt virðist vera um meginmarkmið sameiningarinnar sem er að styrkja starfsstöðvar á landsbyggðinni, ná fram einfaldari og skilvirkari stjórnsýslu fyrir dómstóla, að fjárframlög og mannauður dómstóla nýtist betur og að aukið hagræði náist í meðferð dómsmála,

snúa að varanlegri niðurfellingu aðhaldskröfu sem gerð hefur verið til fullnustukerfisins en það sama á við um löggæsluna árið 2024 eða 2025. Auknum framlögum er varið í þrjú verkefni. Í fyrsta lagi 410 milljónir til greiðslu sanngirnisbóta, í öðru lagi 160 millj. kr. framlag

Um Landhelgisgæsluna. Veikleikar eru þar til staðar í fjármögnun. Það hefur verið lagt mat á kostnað við að ná ásættanlegu öryggis- og þjónustustigi í samræmi við áherslur Ríkisendurskoðunar sem komu fram í stjórnsýsluúttekt í febrúar 2022. Það kallar á aukin framlög, t.d. til að auka verulega viðveru flugvélar TF-Sifjar hér á landi, auk framlaga til að viðhalda afkastagetu varðskipa og loftfara. Það er þó ekki tímabært að ráðast í þessar aðgerðir fyrr en niðurstöður starfshóps, sem skipaður var á síðasta ári til að rýna rekstur stofnunarinnar og starfsemi hennar, liggur fyrir. Vonast er eftir niðurstöðum hópsins núna bara á næstu vikum. Þá verður tekin ákveðin framtíðarsýn. Starfsemi fangelsanna hefur verið styrkt og eins og ég kom inn á áðan er

Það skýrist að mestu af tímabundnu 5,6 millj. kr. viðbótarframlagi til að mæta fjölgun umsækjenda um alþjóðlega vernd, auk framlags til fjölgunar starfsmanna á verndarsviði Útlendingastofnunar og falla þau útgjöld niður árið 2026. Um sýslumenn. Það hefur mikil þróun átt sér stað á þessum mikilvægu þjónustustörfum fyrir almenning. Það er tilbúið frumvarp um sameiningu sýslumannsembættanna úr níu í eitt embætti. Sameinuð embætti yrðu með starfsemi dreifða um allt land og betur til þess fallin að ryðja brautina fyrir ný verkefni og stuðla að hraðari framkvæmd á stafrænni þróun.

frá Landhelgisgæslu Íslands, sem er okkar stóri öryggisgæsluaðili á Íslandi og hefur víðtækra

né til eflingar viðhalds og reksturs, orkuskipta eða leigukostnaðar þyrlna í kjölfar komandi útboðs. Þrátt fyrir að fram komi að aðhaldskrafa á löggæslustofnanir sé felld tímabundið niður þá virðist löggæslustofnunin Landhelgisgæsla Íslands

sem varðar almannaöryggi, löggæslu og eftirlit í auðlindasögu Íslands, það sem varðar flug. Ekkert um eftirlit skipa, ekkert um eftirlit loftfara.

Ég spyr hæstv. ráðherra: Ætlar hann að taka út flugið sem þennan öryggisþátt og eftirlitsþátt? Er það rétt, sem heyrst hefur, að hann hafi sagt það á fundi um helgina að það væri ekki búið að afturkalla söluna á TF-SIF og stæði ekki til?

að við skulum ekki hafa getað verið hér með flugvél ásamt þyrlunum í rekstri allt árið heldur eins og verið hefur að T-SIF hefur bara verið til ráðstöfunar, manni liggur við að segja nokkrar vikur á ári á undanförnum árum. Það er óviðunandi og það liggur fyrir að rekstur þessarar vélar er dýr. Það liggur fyrir mikill fjárfestingarkostnaður og það liggur líka fyrir að nágrannaþjóðir okkar, — ég horfi til að mynda til Danmerkur, Noregs, Bretlands, Írlands— þar er þessum málum háttað þannig að reksturinn er með annarri gerð af vélum sem eru í senn miklu ódýrari en hafa meiri flughraða og þær hafa þær hafa getað farið í hærri flughæð og þannig flogið fyrir ofan öll veður. Þær eru búnar öllum hátæknibúnaði sem kröfur eru gerðar um í TF-SIF; nútímabúnaði sem gerir vélinni kleift að sinna öllum verkefnum, tæknibúnaði þar sem til að mynda jarðvísindamenn, ef þeir þurfa að nota hana yfir landi þá sendir þessi búnaður allar upplýsingar beint inn í stjórnstöð þannig að þeir þurfa ekkert að vera um borð í flugvél, þeir geta horft á þetta þar, eins margir og þeir vilja. Þetta erum við allt að skoða núna og það mun skýrast bara á næstu vikum hvaða skref verða stigin í þessu.

og ekki síst okkar öryggi á stærra svæði sem fáir geta sinnt nema einmitt flugvél. Við erum auðvitað á þannig stað núna að það er stríð í Evrópu, bara í næsta nágrenni við okkur, og rétt í þessu voru að birtast fréttir um að við yrðum að fara að leyfa auknar siglingar, einmitt vegna þessa stríðs, með farartæki sem við þurfum líka að geta haft eftirlit með. Ég spyr hæstv. ráðherra vegna þess að honum er tíðrætt um starfshóp sem hann skipaði: Er einhver fulltrúi frá Landhelgisgæslunni í þessum stýrihópi? Ef svo er ekki, hvers vegna er ekki fenginn einhver fulltrúi þeirra sem best þekkja til björgunaraðgerða, sem best þekkja til þeirra verkefna sem hefur verið farið í varðandi almannaöryggi, varðandi náttúruvá og þess háttar

að Landhelgisgæslan hefði þá farið út í það neyðarbrauð að leigja frá sér nauðsynlega flugvél sem sinnir eftirliti með okkar auðlindum, sem sinnir eftirliti varðandi öryggi, sem sinnir öryggisþáttum, sem sinnir öryggi varðandi náttúruvá og þess háttar og sjúkraflugi, — við megum ekki gleyma því hvernig það hefur skilað sér að vélin var ekki tiltæk — að Landhelgisgæsla Íslands hefði brugðið á það neyðarráð að leigja út slíka vél ef nægt fjármagn hefði verið tryggt til reksturs þessa

persónulegt samstarf sjálfur í mínum fyrri störfum fyrir björgunarsveitirnar við þessa stofnun og þá starfsmenn sem þar eru og margir af þeim eru ágætir kunningjar og vinir. Þetta er gríðarlega mikilvæg stofnun og ég sagði það hér áðan á minni vakt í dómsmálaráðuneytinu verður ekki slegið af kröfum um viðbragðs- og björgunargetu í landinu. Það er alveg á hreinu. Það þarf enginn að efast um það. Mér ber aftur á móti að leita allra leiða til að hagræða í rekstri, eins mikið og hægt er, og eins og ég sagði áðan þá erum við að horfa til ákveðinna þátta í því. Við erum að horfa til reynslu nágrannaþjóða okkar sem gera miklar kröfur á þessum vettvangi ekki síður en við. Þessir aðilar sem voru fengnir til að fara inn í gæsluna eru að vinna þar með yfirmönnum í þessum málum. Þeir eru í nánu samstarfi við yfirmenn hjá gæslunni varðandi alla upplýsingaöflun og úttektir og eru að leita fanga svo víðar. Að sjálfsögðu verður síðan sest yfir

Ef og hefði verið meira fjármagn, já, já, ég held aðvélin hafi komið hingað árið 2009. Ætli við getum ekki fullyrt að allan þann tíma hefur rekstur hennar verið vanfjármagnaður.

fjarskiptatækni og annað, sem gerir okkur kleift að gera þetta með hagkvæmari hætti. Landhelgisgæslan sinnir auðvitað ákveðnum þætti í sjúkrafluginu, sérstaklega er það nú með þyrlum

að málsmeðferðartími sakamála sé stöðug áskorun. Það er eins og það eigi ekki að taka á þessu. Það er mjög alvarlegt mál að fólk sé í rannsókn jafnvel árum saman og að mál séu ekki kláruð. Það er algerlega óásættanlegt. Mér finnst þetta orðalag sem kemur fram í áætluninni — það lítur út fyrir að að ráðuneytið telji þetta að einhverju leyti léttvægt vandamál að leysa úr, að þetta sé ekki á forgangslista. Mér finnst það vera mjög mikilvægt mál að réttarkerfið vinni skipulega og vel og hratt í þeim málum sem eru uppi á borðum. Síðan er það málsmeðferðartími dómstólanna. Hann er 394 dagar og metnaðurinn er ekki meiri en svo það á að komast niður í um 300 daga 2028. Það er auðvitað þannig að frestur á réttlæti er í sjálfu sér óréttlæti.

greining einmitt á þessum flöskuhálsum, sem ég kalla, sem eru frá því að mál er ákært og það er rannsakað og það fer fram saksókn og síðan dómstólar og svo afplánun. Við erum búin að vera að greina þessa flöskuhálsa og þetta lá auðvitað mjög mikið í rannsókn og saksókn. Það er á grundvelli þess sem við, eftir mikla vinnu á síðasta ári, gátum fært sterk rök fyrir því að fá verulega aukningu á fjármagni til lögreglunnar. Það þýðir fjölgun starfa

tókum við sérstaklega fyrir átak í rannsókn og saksókn í kynferðisafbrotamálum. Þar var málsmeðferðartími allt of langur. Nú þegar, með þeirri innspýtingu og skipulagsbreytingum sem við gerðum síðastliðið haust, hefur málahali styst um 40%. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, þar sem um 80% þessara mála eru, þá er hann að verða mjög ásættanlegur. Þess sama erum við að horfa til þegar við erum að taka hér skipulagða brotastarfsemi og mikla eflingu

er bara sú að við skipulagsbreytingar hægist aðeins á ferlum. Menn þurfa að átta sig á nýju skipulagi og svo mögulega

Ég tel að það sé eitt af því sem skiptir meginmáli til að ná fram árangri núna í þessum mikilvæga málaflokki sem hér er undir.

Það þarf einmitt að gera sér grein fyrir því hvert þú ert að stefna og hvað þú ert að gera. En þótt ég sé nú svona í eðli mínu frekar íhaldssamur maður og komi úr þessum ágæta íhaldsflokki

dag — aldrei. Ég er þar í þessari úttekt, ég er þar í þessari stefnumótun, ég er úti í miðri á í því. Ég tel það vera grunninn og vera ábyrgð okkar sem berum ábyrgð á framkvæmdunum að við undirbúum þetta það vel að við getum rökstutt með fullnægjandi hætti í hvað við þurfum fjármagnið. Það tókst okkur að gera í lögreglumálum. Á síðasta ári og fyrir þetta ár erum við með aukningu í löggæslumál upp á 1,6 milljarða. Við erum að fara í eitthvert stærsta átak í eflingu löggæslu, rannsókn og saksókn sem farið hefur verið í, alla vega á síðari áratugum.

Þannig að það eru mjög góðir hlutir að gerast á þeim vettvangi einnig. (Forseti hringir.) Þessi málefni eru því vissulega búin að fá verulega miklar innspýtingar núna á þessum stutta tíma og ég fagna því.

Forseti. Árið 2017 var flugvél Landhelgisgæslunnar aðgengileg í 57% tilfella innan sex klukkustunda frá

Staðan var hins vegar orðin sú í síðustu fjármálaáætlun að það var gert ráð fyrir því að flugvélin yrði aðgengileg í einungis 25–30% tilvika á þessu ári. Staðan var komin niður í 8,5% árið 2021 þegar

ríkisfjármálunum, þeim fjárheimildum sem við leggjum í hin og þessi lögbundnu verkefni: Af hverju er búið að fjarlægja þessi markmið og mælikvarða fyrir t.d. bæði skipin og flugvélarnar? Það eru enn þá markmiðin um björgunarþjónustu með þyrlu innan sex klukkustunda allt árið og þar á að vinna upp úr stöðunni 55%

hvort sem það verður nákvæmlega með þessari flugvél eða með drónum eða hvað annað sem er hægt að draga upp úr hattinum þá eru þetta samt ákveðin markmið um árangur sem hafa farið niður á við á undanförnum árum,

Það er ekkert slegið af markmiðunum þótt það hafi ekki tekist að uppfylla þau á undanförnum árum, ég er einmitt á þeirri vegferð að ná að uppfylla þau. Ég hef sagt það hér áður að vél sem getur sinnt því hlutverki sem TF-SIF getur sinnt í dag þarf að vera til staðar allt árið. Hún hefur reyndar verið að sinna fyrir okkur þessi vél, og það má ekki gleyma, Frontex-verkefnum á vettvangi Schengen-samstarfsins. En ég tel að ef við ætlum að vera með flugvél til að sinna okkar framlagi þar þá eigi það að vera sérstök ákvörðun og eiga þá að vera sérstök kaup á vél til að sinna þeim verkefnum en ekki vél sem við þurfum á að halda hér á Íslandi. Við skulum ekki gleyma því líka að það hefur átt sér stað gríðarleg efling, til að mynda á skipaflota Gæslunnar. Nú eru orðin tvö alvöruöflug skip í flotanum eftir tilkomu Freyju hér fyrir þremur árum síðan og einmitt núna var frétt um að það er strandað strandað flutningaskip á Húnaflóa og það er einmitt skipið á Norðurlandi, Freyja, sem er á leiðinni núna og er áætlað að komi á strandstað fyrir kvöldmat. Þetta sýnir mikilvægi þess að vera með skip staðsett beggja vegna á landinu. Þarna hefur átt sér stað gríðarleg efling á skipaflota Gæslunnar.

í allri þeirri umræðu sem hefur orðið um Gæsluna að við erum að endurskoða þessi markmið og þessa mælikvarða til að geta sett fram raunhæf markmið og raunhæfa mælikvarða á grundvelli þeirrar framtíðarsýnar sem við munum leggja fyrir. Það er ekki gott að vera að setja fram markmið og mælikvarða sem aldrei er hægt að uppfylla. Það þarf að vera eitthvert raunsæi í því og við erum að vinna þau gögn og það er, eins og ég hef sagt áður, í farvatninu að koma að því. blandast engum hugur um það hversu mikið álag hefur orðið á kerfi Útlendingastofnunar og kærunefndar útlendingamála og þrátt fyrir að við séum að fjölga starfsfólki stöðugt þá eykst þrýstingurinn. Hér stefnir í algjöran metfjölda á þessu ári af fólki sem leitar hér eftir vernd og það það gefur augaleið að þrátt fyrir að það sé bætt við fjármagni og starfsfólki þá auðvitað tekur tíma að þjálfa það upp og bregðast við þessu gríðarlega mikla álagi. Við erum bara í þeim fasa. Við erum í því með þau markmið að reyna að stytta þennan málsmeðferðartíma eins og hægt er

og þekkinguna alla bara uppi í hillu. Það tekur tíma að geta brugðist við slíku álagi. Við erum á, getum við sagt, miklum tímamótum í þessum erfiða málaflokki með tilheyrandi álagi á öll okkar kerfi. á öll okkar kerfi. Ég hef ekkert farið leynt með það að við því þarf að bregðast þannig að við komumst á einhvern svipaðan stað varðandi þessi mál og gengur og gerist í þeim löndum sem eru í kringum okkur.

Virðulegi forseti. Við ræðum hér fjármálaáætlun og ég þakka hæstv. dómsmálaráðherra fyrir sína framsögu og svör hér í dag. Meðal helstu þröskulda í réttarvörslukerfinu er málsmeðferðartími sakamála og ekki síst kynferðisbrotamála. Þessi ríkisstjórn hefur lagt aukna áherslu á jafnrétti í málaflokknum með því að auka öryggi og öryggistilfinningu með bættum rannsóknum í kynferðisbrotamálum, auknum málshraða og öflugri löggæslu. 200 millj. kr. voru lagðar í sérstakt átak til að efla rannsókn og saksókn kynferðisbrota og efla forvarnir og þjónustu við þolendur kynferðisbrota í fjárlögum ársins 2022 og í samræmi við áherslur í stjórnarsáttmála. Þetta er í takti við endurnýjaða aðgerðaáætlun um meðferð kynferðisbrota sem tók gildi nýlega og gildir til 2025. Þessi auknu framlög hafa þegar leitt til þess að stöðugildum hefur verið fjölgað en lögreglan á höfuðborgarsvæðinu auglýsti sjö nýjar stöður í kjölfarið af auknum framlögum. Ég vil nota tækifærið og spyrja hæstv. ráðherra hvort nú þegar sjáist teikn þess að aukin áhersla stjórnvalda á þennan málaflokk á undanförnum árum, aukin fjárframlög og fjölgun starfsfólks

Eins og hv. þingmaður fór hér yfir þá var bætt við 200 milljónum á síðasta ári og því fylgt síðan eftir, það var varanlegt aukið framlag sem leiddi til þess, eins og ég kom inn á í inngangsorðum mínum, að við gátum auglýst lausar stöður, gátum fjölgað í rannsókn og saksókn í þessum viðkvæma málaflokki og gert á sama tíma ákveðnar skipulagsbreytingar sem voru partur af þeirri vinnu sem við settum í gang strax í byrjun árs 2022 með lögreglustjórunum í landinu

Akureyri, þeim gert kleift að ráða til sín starfsfólk sem sérstaklega er þjálfað og hefur þekkingu í því að fara inn í tölvur, síma og slíkt sem mjög oft tengjast slíkum brotum. Við höfum því aukið afköstin á því sviði mjög mikið líka.

og kannski eiga lögin, sem við fengum samþykkt í þinginu samhljóða síðastliðið vor, sem ég held að hafi verið gríðarlega mikið framfaraskref, lögin um réttarstöðu brotaþola sem voru búin að vera í ágreiningi hér í mörg ár, en okkur tókst að leiða þennan ágreining í jörð og fá þetta samþykkt hér samhljóða í þinginu í fyrravor.

og langar að fylgja eftir fyrri ræðu minni og ræða aðeins um kynbundið og kynferðislegt ofbeldi. Það er staðreynd að konur eru margfalt líklegri til að verða fórnarlömb þess háttar ofbeldis. Það er einhver skýrasta birtingarmynd kynjamisréttis í nútímasamfélagi og mikilvægt að við beitum okkur af öllu kappi til að sporna við slíku ofbeldi. Það er ógnvænlegt, og enn til að undirstrika það sem ég var að segja hér áðan, að hlutfall þeirra sem tilkynna kynferðisbrot til lögreglu er afar lágt. Á síðasta ári er áætlað að um 19% brota hafi verið tilkynnt til lögreglu. Í áætluninni er að finna tölusett markmið um hækkun þess hlutfalls um 6% á gildistíma áætlunarinnar. Það er verðugt markmið að hlutfall brotaþola sem tilkynna kynferðisbrot hækki en ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvort við getum ekki gert miklu betur, ekki síst í ljósi þess að erfitt getur reynst að sakfella gerendur í kynferðisbrotamálum. Ef marka má reynsluna af aukinni áherslu stjórnvalda í þessum málum er ekki fullt tilefni til að gefa enn frekar í? Virðulegur forseti. Það er svo sannarlega ástæða til að halda vöku okkar og efla okkur á þessum vettvangi. Ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni í þeim efnum.

Ég held að ef við ætlum að ná raunverulegum árangri í þessum málum, sem ég geri mér vissulega vonir um að við gerum — og ég held að við séum á réttri leið, það eru margar vísbendingar sem gefa okkur gefa okkur merki um að við séum á réttri leið. Við höfum endurnýjað áætlunina um átak í þessum málaflokki.

Ég held að það sé, ásamt auðvitað því að bæta réttarstöðu brotaþola, að efla rannsókn og saksókn í þessum viðkvæmu málum, auka þekkingu lögreglumanna og veita sálfræðiaðstoð og allt þetta sem við erum að gera, þá held ég að það sé mikilvægast að það sé einhver samfélagsvakning sem eigi sér stað í þessum málum. Það getur auðvitað gerst í samvinnu við skólakerfið og slíkt en við fórum í samstarf við skemmtistaðina, við leigubílstjóra, við almenningssamgöngufyrirtæki og settum í gang átakið Er allt í góðu? Við keyrðum það síðan fyrir verslunarmannahelgina þar sem við sögðum góða skemmtun. Og svo aftur í lok ársins þar sem við vorum á jólaföstunni. Við stóðum fyrir námskeiðum fyrir starfsfólk sem var á útihátíðum, eins og til að mynda í Vestmannaeyjum.

skoðun, annars vegar á Suðurnesjum og síðan á Suðurlandinu sjálfu.

á sama tíma erum við líka að sjá allan þann gífurlega fjölda ferðamanna sem er að koma hingað til landsins en stærstur hluti þeirra ekur inn á Suðurlandið og heimsækir ferðamannastaði sem þar eru. Suðurlandið hefur auðvitað mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Maður veltir fyrir sér hvort það það sé verið að sinna fjármögnun á þeim verkefnum sem lögreglan, bæði á Suðurnesjum og á Suðurlandi, er að sinna í ljósi þess umfangs sem þar er til staðar.

Það er nefnilega svo að allt sem hér var sagt um það álag sem er á þessu svæði á náttúrlega ekki síst við um Suðurnesin þar sem lögreglan er líka með landamæravörsluna og allt sem því fylgir á þessu stóra hliði inn til landsins. Það eru mjög krefjandi verkefni. Síðan

segi það, að það sé mjög mikilvægt, og ég hef ávarpað það og setti í ákveðinn undirbúningsfasa, að við þurfum að byggja nýja aðstöðu fyrir lögregluna á Suðurnesjum. Bæði þarf staðsetningin að vera betri og öll aðstaða þarf að batna. aðstaða þarf að batna. Í tengslum við þá byggingu þurfum við að hafa mögulega gæsluvarðhaldsfangelsi á staðnum sem tilheyrir þessum landamærum. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við förum sem fyrst í þessi verkefni. Við fjölguðum starfsmönnum núna í þessu átaki — ég

ég held að við höfum fjölgað um sjö hjá lögreglunni á Suðurlandi. Þetta er gríðarlega mikil aukning fyrir þessi embætti, gríðarlega mikill mannkraftur sem þau fá inn og gerir þau auðvitað betur í stakk búin til að

húsnæðiskostur lögreglunnar þar er algerlega óviðunandi og gæti til framtíðar staðið í vegi fyrir breytingum á skipulagi sem er verið að endurskoða í Reykjanesbæ.

aðstæður og launakjör þeirra sem í starfi voru en gerir þetta nokkuð meira heldur en bara að fjármagna þessa vinnutímastyttingu sem átt hefur sér stað?

Þessi stöðugildi sem bættust við núna, þau gæti hann nýtt með hvaða hætti sem er í sjálfu sér. Það er ákvörðun þeirra sem skipuleggja það. Við höfum á sama tíma verið að horfa mjög til ákveðinnar skipulagsbreytingar. Við fórum í mjög góða vinnu, sem

skipulagsmál, verkefni sem eru hjá lögreglunni sem má færa til sýslumanna, alls konar leyfisveitingar og slíkt. Við erum að stefna að því að lögreglan geti fyrst og fremst verið að sinna sinni kjarnastarfsemi sem er löggæsla og rannsókn og saksókn en eigi ekki að þurfa að vera í öðrum verkefnum. Við erum einnig að reyna að innleiða straumlínulagaðra kerfi þar sem verkefnin flæða frá stærri embættunum til fámennari embættanna

Þetta er afleiðing, eins og ég hef margoft bent á, af stefnu stjórnvalda og um leið aðgerðaleysi. Vandinn eykst ár frá ári, mánuð frá mánuði, viku frá viku og dag frá degi. Það sem af er þessa árs hafa fleiri einstaklingar komið til að sækja um hæli á Íslandi en til Danmerkur og þá er ég ekki að tala hlutfallslega. Fleiri einstaklingar hafa komið til Íslands að sækja um hæli heldur en til Danmerkur.

Áætlanir um kostnað við málaflokkinn hafa jafnan ekki gengið eftir, svo að ekki sé fastar að orði kveðið. Telur hæstv. ráðherra að þær áætlanir sem birtast í þessari fjármálaáætlun muni ganga eftir varðandi þennan málaflokk? Og sér hæstv. ráðherra ekki tilefni til að líta á heildarkostnaðinn? Því að sá kostnaður sem skráður er á þennan málaflokk tekur bara til beins kostnaðar en ekki hins fjölþætta afleidda kostnaðar. Bara í Morgunblaðinu í dag, á forsíðu blaðsins, var til að mynda fjallað um gríðarlega aukningu tannlæknakostnaðar og sett í samhengi við þessa þróun. Það er bara eitt dæmi af ótal mörgum. Spurningarnar eru þessar: Telur hæstv. ráðherra að núverandi áætlanir, þær sem hér birtast, muni ganga eftir varðandi kostnað,

að það hafi verið ákveðið stjórnleysi í þessum málum. Þá er ég að vitna til þess að sá straumur sem hingað hefur komið hefur nánast verið stjórnlaus. Verkfærin sem við höfum haft í verkfærakistunni til að bregðast við í rauninni og reyna að þrengja að krananum þannig að straumurinn sé ekki svona mikill hafa verið mjög takmörkuð og í engu samræmi við það sem gerist og gengur í löggjöf nágrannalanda okkar og bara víðast í Evrópu. Þetta hefur leitt það af sér, eins og hv. þingmaður kom inn á, að við erum hér með hlutfallslega langmestan fjölda af umsækjendum. Ég sá einhverjar tölur um daginn um að við séum í þriðja sæti Evrópuþjóða

bara á höfuðborgarsvæðið en til að fara í ástand sem er orðið algerlega óviðráðanlegt þá er hér á Suðurnesjunum bara slíkt ástand orðið uppi, því miður. Við verðum auðvitað að bregðast við þessu með einhverjum og öllum tiltækum ráðum þannig að við getum þá sómasamlega tekið á móti því fólki sem við þurfum að taka á móti, eigum að taka á móti og viljum taka á móti og veitt því þá þjónustu sem þarf að veita því. Varðandi þennan kostnaðarlið þá er hann gríðarlegur. Og hvort áætlunin muni standast, ég vona það en ég veit það ekki. Þetta er þannig liður að það er mjög erfitt að spá fyrir um það. En ég tek hjartanlega undir það með þingmanninum að það er mjög mikilvægt að við förum að reyna að ná utan um þennan heildarkostnað

en hvenær stendur til að gera eitthvað í þessum risastóra málaflokki sem er algerlega farinn úr böndunum? Jú, það er nýbúið að samþykkja litla útlendingafrumvarpið í fimmtu tilraun og ekki fyrr en var búið að þynna það út í hverju skrefi þannig að það hefur í raun mjög takmörkuð áhrif við að takast á við þennan gríðarlega vanda. Á síðasta ári fjölgaði erlendum ríkisborgurum á Íslandi meira en fimmtánfalt á við Íslendinga. Fyrir hvern Íslending sem fjölgaði um á Íslandi í fyrra fjölgaði erlendum ríkisborgurum um meira en 15.

að hjálpa sem flestum þeirra sem eru í mestri neyð og gera það vel en þetta fyrirkomulag, eða fyrirkomulagsleysi, er ekki til þess fallið. Hvenær er von á einhverjum raunverulegum aðgerðum frá hæstv. ráðherra og þessari ríkisstjórn í samræmi við tilefnið? Þetta getur ekki gengið svona lengur. Vandinn bara eykst og eykst og hefur áhrif á öllum sviðum samfélagsins, hvort sem það er á leigumarkaði, í skólum, útgjöldum ríkisins eða annars staðar. Hvenær er von á alvöruaðgerðum til að takast á við þennan gríðarlega vanda?

stigsmunur á skoðunum flokkanna í ríkisstjórn í þessum málaflokki. Það er öllum ljóst. Það þarf að leita málamiðlana í þessu stjórnarsamstarfi til að ná fram nauðsynlegum skrefum.

Ég vil þá bara segja við hann að oft er það nú þannig að lítil þúfa veltir þungu hlassi og ég ætla að spá því að áhrif þessa frumvarps og þeirra reglugerða og annarra ráðstafana sem við verðum að grípa til muni bera árangur í þessum efnum. Við erum auðvitað að glíma við sérstaklega mikil vandamál. Það er reyndar fjölgun í öllum þjóðfélagshópum sem hingað leita en sérstaklega er stórt vandamál þessi mikla innkoma fólks frá Venesúela hingað þar sem við höfum verið að skilgreina aðstæður með allt öðrum hætti heldur en gerist og gengur í nágrannalöndum okkar. Við skerum okkur úr í Evrópu. Það er ástæðan fyrir því að þetta fólk streymir hingað. Nú hefur Útlendingastofnun endurskoðað og endurmetið stöðuna í Venesúela á grundvelli upplýsinga sem stofnunin hefur

umsóknum umsækjenda frá Venesúela. Nú er beðið eftir því að kærunefndin fjalli um þær synjanir og við sjáum hvað kemur út úr því, hvort hún áfram metur málin með öðrum hætti heldur en stofnunin stofnunin gerir og aðrar stofnanir sambærilegar í Evrópu. Við erum síðan að vinna að þessu í mörgum öðrum þáttum og það eru margir þættir í frumvarpinu sem munu hjálpa okkur í þessum efnum.